jedno obaveštenje, jedan dopis, gde se kaže da predsednica Prekršajnog suda u Lazarevcu, gospođa Milica Živojinović, zbog navršenog radnog veka podnosi jedan zahtev da se povlači sa te funkcije i naravno, ide u penziju.Gospođu lično ne znam ali obzirom da je obavljala jednu vrlo časnu funkciju i ne sumnjam da je ceo radni vek njen tako i obeležen, čestitam joj odlazak u penziju i želim da tu penziju što duže prima, naravno kao i svim ostalim penzionerima.Mi danas ovde za temu, eto, nametnuto je sticajem okolnosti, imamo prekršajni sud, ja lično zbog svih dešavanja koja su slobodno mogu da kažem, nepravedno zadesila i predsednika moje stranke Dragana Markovića Palme, moju stranku i sve nas koji smo tu zajedno, mogu da se nadovežem na kolegu Životu Starčevića i da vrlo kratko prokomentarišem sve ovo što Marinika Tepić radi.Posledice njenog klevetanja su apsolutno nesagledive. Ona udara na pojedince. Ona udara na porodice, bez ikakve odgovornosti. Što je najgore, posle dva tri takva talasa takvih nastupa, ozbiljnih kleveta, ona i dalje istupa u javnosti.Svaki dan je neko prinuđen da demantuje Mariniku Tepić, da li su to pojedinci, da li su to porodice, da li smo to mi koji se bavimo politikom, ali ona nastavlja i dalje da blati ljude.Ne mogu da razumem šta je ovde njena želja sa ovakvim nastupima. Da li je to neka njena lična promocija, ako joj je stvarno stalo da se promoviše sa ovakvim lažnim optužbama onda je ona, slobodno mogu da kažem, poremećena ličnost, jer normalan čovek ne može ovakvu štetu da pravi ljudima da bi sebe promovisao. Ona se igra sa sudbinama nekoliko stotina ljudi.Sticajem okolnosti, ja veliki broj tih ljudi i lično poznajem. Znam kroz kakav pakao trenutno prolaze, ni krivi, ni dužni. Ono što se i oni pitaju, što ja više ne znam kakav odgovor bih mogao da im dam, kako se zaustavlja ova tortura? Kako se stopira ovo što Marinika Tepić radi? Koliko god se oni ljudi činjenicama brane i računate da su se oni odbranili, posle sedam dana gospođa ponovo saziva konferenciju na Fejsbuku i ponovo optužuje sve te iste ljude. Oni su ponovo prinuđeni, hteli, ne hteli, a i mi zajedno sa njima jer smatramo da je to ljudski da izađemo i da u javnosti demantujemo to što Marinika priča.Danas, obzirom da su i sudije tema, molim sudije, molim tužioce, molim policijske inspektore, molim zdravstvo, molim psihijatre, molim psihologe da se uključe da probamo zajednički da nađemo rešenje. Ljudi, ovo je kao Sizifov posao. Mi ne možemo da objasnimo narodu sve ono što ona svojim blaćenjem izbaci kroz neke njene medijske nastupe. Ovo je kao kada iscepate jedan perjani jastuk, koliko god se trudite da sakupite to perje, to je prosto nemoguće.Normalan nemoguće.Normalan čovek kako ima neka saznanja on ide u sud, ne ide na Fejsbuk. Šta se postiže ovakvim medijskim nastupima umesto da se ide u sud? Samo se privlači veća pažnja. Ovde nema dela, nema žrtava, nema svedoka, ovde je samo njena prazna priča.Lično mogu da kažem i sa sigurnošću da tvrdim da je ovo samo početak jedne političke kampanje, kampanje koja treba da se vodi za sledeće izbore.

zato što sa takvim ponašanjem mlade ljude tera iz politike.Znate, ljudi se uključuju u politiku da bi mogli nekom drugom da pomognu. Politika je jedna plemenita veština i plemenito zanimanje, ali zbog ovakvog ponašanja Marinike Tepić mladi ljudi će da kažu – čekajte, što bi mi ulazili u jedno takvo blato, da svako može svašta da ti kaže, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost? Onda mladi ljudi ili uopšte ljudi iz biznisa, ljudi iz života kažu – nama ovo ne treba, mi ćemo da se povučemo. Nećemo da učestvujemo.Svima nama bude po malo neprijatno koji se sada bavimo politikom. Ovo normalan čovek ne može da sluša a da ne odreaguje.Ja suprotno od nje pozivam sve mlade ljude da se uključe u politiku, da se bore zdravim idejama, da prave zdrave programe, da pomognu svakom koliko je to moguće.Na političkoj sceni moraju da se pojave novi ljudi.Marinika Tepić je predstavnik opozicije. Ja ne sporim da svaka država treba da ima i vlast i opoziciju, to je normalno za funkcionisanje, ali normalnu opoziciju, opoziciju koja se bori za druge ljude, opoziciju koja se bori za neke ideje suprotne od onih koje mi, recimo, ovde zastupamo. Ali, napravite program, kandidujete se, izađete, promovišete te vrednosti, a ne da se bavite ličnim interesima i jedini način vaše političke borbe su optužbe koje iz dana u dan iznosite.Drugo, ne možete politikom da se bavite dok ljudima ne pogledate u oči. Ne možete politikom da se bavite na Fejsbuku. Ne kažem da ne možete, možete, to su društvene mreže, svako ima pravo da radi šta hoće, ali da se vi konstantno preko Fejsbuka obraćate sa skremblovanim glasom i sakrivenim licem vaših ličnih svedoka koje po potrebi izvlačite i kad sudstvo kaže – dobro, u redu, dajte da to pokrenemo, vas nema nigde. Vi onda kažete – pa, ja sam to rekla, a vi pokrenite. Ljudi, ne funkcioniše zakon na taj način.I opet ponavljam, koliko god to njoj ne odgovara, mladi ljudi, uključite se u politiku. Pozivam vas da dođete i kod nas u Jedinstvenu Srbiju. Postojimo 17 godina na političkoj sceni Srbije. Znate šta radimo, znate čim se bavimo. Spremni smo svakom da pružimo ruku i da ga pozovemo da bude naš saradnik. Ako smatrate da trebamo nešto da promenimo u našem radu, kažite. Ako imate neku dobru ideju, dođite, rado ćemo je prihvatiti. I to je normalan način funkcionisanja u politici.Što se nas tiče, mi ne odstupamo ni od jedne stvari, pa koliko god da nas napadaju i kako god da nas napadaju. Dve najbitnije ću samo da iznesem, da ne iznosim ceo politički program Jedinstvene Srbije, a to je porodica je za nas svetinja, dva muškarca, po nama, nikad ne mogu da usvoje dete i Kosovo je sastavni deo Srbije. To su osnovi našeg delovanja.Dođite da se zajedno borimo za Srbiju, da se borimo protiv ovih laži i lažnih secikesa na političkoj sceni, dođite da se borimo protiv Marinike Tepić, žene koja je promenila tri stranke a sad je na platnom spisku četvrte stranke.Najtužnije od svega, i kad su u pitanju moje kolege i ja, jeste što smo mi prinuđeni da danimo funkcionišemo tako što kao i ovi ljudi i porodice koje su oblaćene, mi treba da se nekom pravdamo i da se branimo. Ja pozivam državne organe da rade svoj posao i slobodno ubrzajte sve postupke. Dragan Marković Palma vas moli i insistira da ubrzate sve krivične prijave koje su podnete. Eto, to je jedina stvar koju mi tražimo. A krivo mi je što gubimo vreme, jer ne stižemo da pričamo o zakonima, ne stižemo da pričamo o našim predlozima koji su uvek bili konstruktivni. Mi ih i danas imamo.Spremajući se za ovo, ja sam pokušao da izvadim iz statistike Prekršajnog suda šta je to što Prekršajni sud najviše presuđuje, šta je to što može da se pomogne Prekršajnom sudu, šta je to što direktno utiče i na naš budžet. Znate, kad se neko bavi poslom sudije, nebitno da li je to prekršajni, prekršajni, krivičar ili ko god, on je dužan s jedne strane i pedagoški da deluje na ljude, on je dužan da ljude usmerava, ne svaki put da kazni sa maksimalnom kaznom, nego normalnom čoveku koji je neki put nesvesnu grešku napravio da da smernicu kako da se ispravi.Sticajem okolnosti, jedna od tema o kojoj možemo da pričamo je, recimo, naplata kazni za brzu vožnju na auto-putu. Otprilike oko sedam hiljada ljudi, građana Srbije, naših domaćih vozača, plati kaznu zbog prekoračenja brzine od dozvoljenih 130 km i to po osnovu elektronskog merenja, a imamo tri puta više stranaca koji prave taj prekršaj sa mnogo većim brzinama na koje, nažalost, ne možemo…(Predsedavajuća: Vreme.)Eto, to je ono o čemu vam pričam.Znate, mi da bi se bavili konstruktivnim stvarima, mi treba da se zamaramo Marinikom Tepić. To ne radimo svi. Svi imamo ovde isti problem. Jednostavno, država nešto mora da uradi. Ceo sistem se zbog jedne osobe, kojoj svakako treba nečija pomoć, ja sam pozvao da tu pomoć ponude i sudije i tužioci i inspektori policije, lekari, psihijatri, psiholozi, morate nešto da uradite da bi sistem nastavio normalno da funkcioniše. Hvala. Poštovani narodni poslanici, ja bih i dalje apelovala na sve vas da se vratimo na temu dnevnog reda, koliko nam to vreme dozvoljava i moliću sve narodne poslanike da prilagode retoriku i izraze koje koriste u svojim izlaganjima poštovanju ovog visokog doma.Reč ima narodna poslanica Dubravka Kralj. Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.Ja ću se odazvati na vaš apel i govoriću o Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu.Naime, aktuelna predsednica je obavestila Narodnu skupštinu o tome da je ispunila uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i SPS joj čestita na navršenju radnog veka. Apelujemo na njene kolege u Prekršajnom sudu u Lazarevcu da je na lep način isprate u penziju, kao što joj želimo da lepo i u uživanju provede svoje penzionerske dane.Svako ko je svoju ko je svoju penziju zaradio u pravosuđu, deleći pravdu i boreći se za izgradnju pravne države zaslužuje pažnju i zaslužuje našu zahvalnost, a posebno predsednici sudova koji imaju ogromnu odgovornost za pravilan i blagovremen rad sudova.Ja samo molim kolege ako mogu malo da se utišaju, pošto me prilično dekoncentriše galama. Molim i predsedavajuću da na to reaguje.Da bismo jasno čuli da sudovi moraju da vode postupke u skladu sa ustavnom garancijom prava na pravično suđenje, a u okviru toga i u razumnom roku, a da bi se to ostvarilo, neophodna je dobra organizacija u pravosudnim organima, a posebno u prekršajnim sudovima, jer je u prekršajnom postupku posebno naglašen zahtev za efikasnim postupanjem.Opšte poznato je da su prekršajni sudovi preopterećeni. Pročitala sam negde podatak da je godišnji priliv predmeta u prekršajnim sudovima negde oko 800 hiljada. Često govorimo o tome koliko prekršajni sudovi doprinose budžetu i, evo, pošto je reč o predsednici Prekršajnog suda u Lazarevcu, izneću podatak za lazarevački sud, koji je prihodovao skoro 34 miliona po osnovu izrečenih i naplaćenih novčanih kazni. Međutim, to nije podatak koji nas treba da raduje, već je to, nažalost, indicija da su prekršajni sudovi zaista opterećeni obimom posla, kao i da su veoma učestale radnje koje predstavljaju prekršaj u postupanju, odnosno da su učestale radnje koje treba prekršajno sankcionisati.Da bi se olakšao posao prekršajnim sudovima, važno je da širimo njegove kadrovske potencijale i dobro je što smo, eto, pre dve nedelje izabrali skoro 20 sudija u prekršajnim sudovima u različitim gradovima, međutim na tome i dalje treba raditi. Treba zapošljavati i dalje nove sudije. treba ih na adekvatan način stimulisati i nagraditi, mislim na njihovu platu, za sva očekivanja koja od njih imamo, a koja sam baš na toj sednici na kojoj su sudije prekršajnog suda birane i naglasila.Takođe, važno je da imamo dobar normativni okvir na čijem temelju bi se odvijalo efikasno suđenje.Drago mi je što je kolega Vujić pomenuo novčane kazne za brzu vožnju. Zaista, to jeste prekršajno postupanje koje je, pri tom, izuzetno opasno, ali važno je da država ipak pomogne i građanima koji su iako učinili prekršaj zbog novčane kazne u teškoj situaciji i zato bih pomenula mogućnost da ukoliko se u roku od osam dana od dana izdavanja prekršajnog naloga plati polovina novčane kazne, država izlazi u susret građanima i drugu polovinu, da kažem, oprašta, što je svakako za građane značajno, jer nikome prekršajna kazna nije beznačajno opterećenje, niti su njihovi iznosi, ako ćemo pošteno, mali.Takođe, važan je sporazum o priznanju prekršaja, što je takođe značajan instrument za unapređenje efikasnosti suđenja, jer se sudovi rasterećuju rasprave o jednom delu predmeta, dakle, u predmetima ljudi koji žele da prihvate svoju prekršajnu odgovornosti, a stimulans za zaključenje takvog sporazuma sa policijom može biti i to što se u dogovoru sa policijom može obezbediti obezbediti olakšica u pogledu iznosa novčane kazne.Ono što je posebno važno i što građanima želim da kažem, posebno onim kojima je automobil neophodan za obavljanje svakodnevnih svakodnevnih aktivnosti, da posredstvom ovog sporazuma mogu da preuzmu obavezu plaćanja nešto veće novčane kazne, ali u zamenu za to da im ne bude izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom.Dakle, kao što sam već rekla, kroz regulativu prekršajnog postupka moramo građanima da pomognemo da prebrode situaciju koja je za njih teška, ali naravno da istovremen ni država ne bude oštećena.Svakako oštećena.Svakako najbolje rešenje i za državu i za građane i za problem opterećenosti prekršajnih sudova jeste da edukujemo građane i da apelujemo na njih da se uzdržavaju od svih vidova nebezbednog saobraćaja, budući da su saobraćajni prekršaji najčešći. Pročitala sam negde da oni učestvuju u procentu oko 60% u ukupnom broju prekršaja, a pri tom milim da su i da su i izuzetno opasni.Zato kada kažemo građanima da vezuju pojas, da se pridržavaju saobraćajnih pravila, mi im zapravo kažemo da brinemo o njima. To je poruka koju danas želim da im uputim. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec.Izvolite. **Nebojša Bakarec** Hvala vam, poštovana predsedavajuća.Poštovane dame i gospodo poslanici, poštovani građani, govoriću na početku o sudu u Lazarevcu. Znači, i ova tačka o sudu u Lazarevcu je dokaz da danas pravosuđe radi normalno i da je slobodno.Podsetiću slobodno.Podsetiću samo kratko da je u doba režima Đilasa i Tadića sve bilo nakaradno. Taj režim, oličen u ministarki pravde Snežani Malović, Slobodanu Homenu, Bošku Ristiću i predsednici Vrhovnog suda Nati Mesarović, izveo je 2009. godine ubijanje pravosuđa, zločin nad pravosuđem,

Protivzakonito i protivustavno Tadić i Đilas i režim DS je otpustio 836 sudija i 200 tužilaca. Tadićeva i Đilasova Srbija je postala paradigma neprava i nepravde i među strukovnim udruženjima u Evropi i u Savetu Evrope i u institucijama ostalim EU.Kada je SNS došla na vlast, 2012. godine, postupila je po zakonu i Ustavu i vratila je na posao i sve sudije i sve tužioce. Nažalost, neke sudije to nisu dočekale, umrle su ili izvršile samoubistvo. Pet sudija je izvršilo samoubistvo, a najmanje 20 njih se razbolelo i preminulo.Sve

je ogroman skok broja nerešenih predmeta, a krajem 2008. godine, pre lažne reforme, bilo je 780.000 nerešenih predmeta, a taj broj je 2012. godine, dakle, posle lažne reforme, narastao na više od tri miliona ubijanja pravosuđa, tokom lažne reforme, reizabran je, na primer, preminuli sudija. Drugi sudija se našao i u odluci o izboru, a i na spisku neizabranih. Pojedine sudije su izabrane u dva suda, a jedan sudija je izabran i za sudiju i za zamenika tužioca, a nisu reizabrane sudije i tužioci čiji su supružnici bili sudije, tužioci i advokati, što nije bila nikakva prepreka. Nisu reizabrane sudije i tužioci koji nisu bili bliski DS. Nisu reizabrane Nisu reizabrane sudije i tužioci koji su imali veoma malo do penzije, pod parolom - tužilaštvo treba podmladiti. To su radili Tadić i Đilas i videćete zašto je to važno u daljem toku teksta.Da je danas sudstvo nezavisno i da ova vlast ne utiče na pravosuđe svedoči i postupanje dvojice sudija koji su praktično Đilasove privatne sudije. To su postupci sudije Stepanovića i Majića. Stepanović je predsednik Višeg suda. On je potpuno privatizovao Viši sud. Dokaz za to je njegovo privatno saopštenje od 1. marta ove godine, koje je lažno prikazano kao stav Višeg suda.

sudije koje vlast napada jednom će odlučivati i o njima. Kako on to može da zna? On preti svima nama da će nam suditi i očigledno on podržava one pretnje đilasovaca sudovima revolucije da će suditi pripadnicima sadašnje vlasti ako dođu na vlast i da će, naravno, revoluciju izvesti u krvi.Majić je sudija Apelacionog suda u Beogradu od 2010. godine i upravo je čedo ove lažne reforme Tadića i Đilasa. Sudija Majić je 8. marta 2021. godine u intervjuu za Đilasov portal „Nova S“ priznao, i to je dokaz o tome da je on politički sudija, da razmišlja o kandidaturi na predsedničkim izborima naredne godine i da priželjkuje da bude kandidat cele opozicije, što je neverovatno.Sa pravom ima veze i sledeće. Odlukama Komisije za žalbe, i ovo obaveštavam time i ovu Skupštine, odlukama Komisije za žalbe Saveta za štampu, koji su osnovali i UNS i NUNS i druga udruženja novinara, po dve žalbe koje sam podneo protiv portala „Direktno“ i „Nova S“, dokazano je da su ovi đilasovski portali objavljivali lažne vesti. To je važan dokaz o lažima koje je javnosti pružila Komisija za žalbe Saveta za štampu.Ovakve štampu.Ovakve lažne vesti inače se pojavljuju svaki dan na sajtovima „Direktno“ i „Nova S“ i o tome ću opet kasnije govoriti. Zato je ovo važno.Da podsetim, ova dva đilasovska portala su objavila i lažne vesti sam ja pozvao na likvidaciju cele opozicije, Đilasa i njegovih saradnika itd. Imali su različite verzije o tome. Savet za štampu je konstatovao i pre tri dana me obavestio da je izrekao dve najveće kazne kojima raspolaže portalu „Direktno“, težu, zato što je imao dva prekršaja, i portalu „Nova S“. Komisija za žalbe Saveta za štampu je konstatovala, citiram, da je portal „Direktno“ prekršio tačku 2. odeljka istinitost izveštavanja Kodeksa novinara Srbije i da je portal „Direktno RS“ prekršio i tačku 1. odeljka 2. – nezavisnost od pritisaka, po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta.Ko čini ovu Komisiju za žalbe? Novinari, eksperti i sudije. To su članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu. I svi ovi, i čućete, zahvaliću im se, su odreda neistomišljenici ove vlasti, čak kritičari. I hvala članovima ove komisije – Draganu Đorđeviću, Tamari Skrozi, Ljiljani Smailović, Vladi Marešu, Zlatku Čoboviću, Zorici Višnjić, Vidi Petrović Škero, bivšoj predsednici Vrhovnog suda, koja je član te komisije, Snežani Andrejević, Jelki Jovanović, Bojanu Cvejiću i Oliveri Milošević, zbog toga što su konstatovali da „Direktno“ i „Nova“ lažu i obmanjuju javnost.Dakle, pobedio sam ove portale laži i sada je dokaz da obmanjuju javnost.Sada dolazim do poente. Đilasov portal „Direktno“

oružanog krila terora, da je Danilo Vučić navodno umešan u poslove i sukobe navijačkih klanova Partizana.U ovim okolnostima kada se država bori protiv mafijaškog klana Belivuk, koji se inače lažno predstavljao kao kao navijačka grupa Partizana, a u stvari se bavio trgovinom narkoticima, pljačkama i ubistvima, u tim okolnostima objaviti lažnu vest na, pazite, na šest strana je ovaj tekst, objaviti vest na šest strana o Danilu Vučiću, najstarijem sinu predsednika Republike, je ravno crtanju mete na njegovom čelu i ravno je pozivu na njegov linč i ubistvo.Portal Direktno je ovim dokazano glasilo obmane i laži i ovim tekstom o Danilu Vučiću je portal Direktno, Đilasov portal, dokazao da je glasilo klana Belivuk, glasilo oružanog krila mafije i terora. Vlasnik portala Direktno je Dragan Đilas. Time se Dragan Đilas obračunava sa porodicom predsednika Aleksandra Vučića.Podsetiću vas, najmanje tri godine vojno i političko krilo terora i mafije pripremaju teren u Srbiji za atentat na predsednika Vučića. Setimo se svedočenja uhapšenog ubice Čabe Dera da mu je srpska mafija nudila novac da ubije predsednika. Setimo se oružja pronađenog u Jajincima, u blizini kuće predsednika Vučića, koje je bilo pripremljeno za atentat. Setimo se pokušaja ubistva predsednika Vučića u Srebrenici. Setimo se snajper naslovnica i targetiranja predsednika Vučića u Đilasovskim medijima. Setimo se višegodišnje dehumanizacije svih članova porodice predsednika Vučića. Setimo se silnih pretnji ubistvom predsedniku Vučiću i svim članovima njegove porodice. Setimo se da Đilas i bratija pripremaju teren od 2018. godine kada počinju da šire laži o Vučićevom fašizmu u Srbiji. Setimo se silnih pretnji Đilasovaca, javnih ličnosti, koji već tri godine prizivaju nasilnu promenu vlasti u krvi na ulici.Konačni dokaz je isplivao posle hapšenja mafijaškog klana Belivuk. U skrovištima mafijaškog klana Belivuk pronađen je ogroman arsenal oružja, dostojan manje vojske. Setimo se da je načelnik UKP Bogdan Pušić u kontekstu hapšenja mafijaškog klana Belivuk izjavio da je na dan otkrivanja spomeniku Stefanu Nemanji bilo predviđeno izvršenje atentata na predsednika Srbije.Posle ovog ubilačkog teksta u Đilasovom portalu laži, koji se zove Direktno, sasvim je jasna veza između oružanog i političkog krila mafije i terora. Jasno je da je Đilas šef političkog krila mafije i terora, a da je Đilasova stranka SSP političko krilo mafije. Da li je Đilas na čelu naručilaca i finansijera pripremanog atentata na predsednika Vučića? Neka odgovore nadležni organi.Setimo se da Đilas ima ogromna materijalna sredstva na raspolaganju i da poseduje bezumnu mržnju prema predsedniku Vučiću. Setimo se strašnih veza

seje laži da je Vučić fašista i kriminalac, da su članovi njegove porodice umešani u kriminal, kada im preti likvidacijom i vešanjem, kada ih dehumanizuje i demonizuje godinama, onda on priprema teren za atentat koji je trebao da izvede mafijaški klan Belivuk.Kao što vidimo, posle ovog teksta na Đilasovom portalu Direktno, jasno je da postoje i naručioci i finansijeri atentata, da postoje inspiratori atentata i u krivičnom smislu i podstrekači i pomagači. Postoji jednostavno politička pozadina pripreme atentata na Vučića.Sudeći po ovom tekstu, koji sam naveo, u Đilasovom ubilačkom portalu Direktno izgleda da su odlučili da prvo likvidiraju Danila Vučića. Da li Danilo Vučić ima ljudska prava? Da li deca Aleksandra Vučića imaju ljudska prava? Da li porodica Aleksandra Vučića ima ljudska prava? Izlišno je, ali ću ponoviti zbog toga što su to neki Đilasovci smetnuli suma da Angelina, Anđelko, Tamara, Ksenija, Milica, Danilo, Andrej, Aleksandar i Vukan imaju jednaka ljudska prava kao i Đilas, Marinika i svi Đilasovci.Kako bilo ko može da zanemari da trogodišnje dete, malini Vukan, mora da bude zaštićen? Kako bilo ko može da zanemari to da sjajni mladić Danilo Vučić, sin, unuk, brat, mora da bude zaštićen jednako kao i deca Dragana Đilasa i Marinike Tepić? Đilasov portal Direktno je odlučio da Danilo nema ljudska prava i da ga treba dehumanizovati i likvidirati. Da li je Đilas dao nalog direktoru portala Direktno, Đorđu Stefanoviću, da objavi ove smrtonosne laži o Danilu? Neka on odgovori.Na kraju, da parafraziram, opet ću to učiniti, velikog pesnika Vladislava Petkovića Disa koji baš kao da je o Đilasu pisao u kultnoj pesmi „Naši dani“: „Pokrao je sve hramove i ćivote, ismejao sve vrline i poštenje, ponizio sve grobove i živote, uprljao i opelo i krštenje, pokrao je sve hramove i ćivote“. Odbranićemo i porodicu Vučić i Srbiju. Živela Srbija. Hvala vam.

na samom početku iskoristio bih priliku da svim građanima Srbije islamske veroispovesti čestitam njihov praznik Bajram koji slave posle meseca Ramazana. Srbija je društvo u kome su solidarnost, međusobno razumevanje, poštovanje različitosti, poverenje jedni prema drugima osnovni demokratski postulati, a oni su temelji svakog demokratskog društva kakvo Srbija, zapravo, i jeste. Ljudske, verske i građanske slobode su garantovane našim Ustavom. Mi smo ponosni na te tekovine.Veliki praznici nas uvek podsete na te temeljne vrednosti, da uvek budemo prijatelji, pre svega, jedni drugima, da budemo solidarni, da budemo humani, jer jedino tako možemo zajedno društvo u celini da učinimo boljim.Želim svima da ovaj praznik donese sreću, duhovni mir, mudrost i snagu da prevaziđu sva iskušenja i da podstiče nadalje jačanje međusobnog poštovanja i poverenja. Onima koji danas slave Bajram želim porodičnu i ličnu sreću i dobro zdravlje.Što

tehničko pitanje, ali kao i do sada ovo je prilika da govorimo o značaju pravosudnog sistema, da govorimo o vladavini prava, kao što je važno za svaku pravnu i uređenu državu.U pravosudnom sistemu Srbije pravosudnom sistemu Srbije sudije imaju veoma važnu ulogu. Sud je taj koji, kako je to koleginica Dubravka rekla, primenjuje zakone, otklanja poremećaje u društvu i građanima obezbeđuje pravdu. Sudijama je Ustavom i zakonom ukazano veliko poverenje i oni su upravo ti, da kažemo, delioci pravde. Zato je važno da dužnost sudije obavljaju najstručnije, da dužnost sudije obavljaju najdostojniji, osobe visokog integriteta i moralnih osobina i moralnih sposobnosti, što se ne bi moglo reći za gospodu koju je maločas spomenuo gospodin Bakarec.Sa druge strane, kada neko u pravosuđu provede najveći deo svog radnog veka i u sudu dočeka penziju, kao što je to slučaj sa predsednicom Prekršajnog suda u Lazarevcu, onda znači da je odgovornu dužnost delioca pravde obavljao upravo onako kako zahteva zakon, kako je to zakonom Republike Srbije definisano.Efikasnost sudstva, pored stručnosti, nepristrasnosti, podrazumeva i suđenje u razumnom roku, pre svega. Nažalost, sudije su veoma često preopterećene, a to posebno važi za prekršajne sudove i sudije ovih sudova, tako da verujemo da nije bilo lako biti predsednik jednog prekršajnog suda kojih, po zakonu, na teritoriji Srbije danas ima svega 44.Pravosuđe je jedan od prioriteta Srbije na njenom evropskom putu, tako da je prateće primedbe, pa i sugestije, da ne kažemo kritike, ali sugestije i predloge Evropske komisije koje se iskazuju u godišnjem izveštaju o napretku Srbije, Vlada Srbije je usvojila novu Nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa, a upravo za period od 2020. do 2025. godine, a revidiran je i Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23. Za nas izuzetno važno i značajno pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.Nova Strategija je izrađena u skladu sa potrebama daljeg jačanja pravne države, boljoj dostupnosti pravdi i većoj pravnoj sigurnosti. Istovremeno, ona je potvrda i dokaz da je Srbija spremna da i dalje implementira evropsko zakonodavstvo. Težimo da se još više približimo evropskim standardima. To je valjda vidljivo, to je prepoznatljivo. To približavanje se ostvaruje kroz stvaranje dobrom pravnog okvira, tako i kroz praktičan rad pravosudnih organa, ujednačenu sudsku praksu koja omogućava jednak položaj svih pred zakonom.Pravosudni i javnotužilački organi svojim posvećenim radom, svojom stručnošću i, pre svega, dostojnošću treba da obezbedi jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, unapređenje stručnosti pravosuđa, unapređenje transparentnosti i dostupnosti pravosuđa, poboljšanje efikasnosti pravosuđa i, pre svega, institucionalno jačanje suda.Srbija se u svom procesu pristupanja EU obavezala na sprovođenje važnih ustavnih reformi čiji je cilj, pre svega, jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, ali i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. sugestija i predloga, ne kažem kritika namerno, jer želim zaista i evropske parlamentarce, evo reći ću danas, i predstavnike Evropske komisije da sagledavam kao ravnopravne i dobronamerne partnere na evropskom putu Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, jedan od sugestija i predloga upućen Srbiji kao kandidatu za članstvo, jeste potpuno osamostaljivanje sudske grane vlasti. Reforme pravosuđa u cilju jačanja njegove nezavisnosti i efikasnosti predstavljaju prioritet u radu Narodne skupštine Republike Srbije, predstavljaju prioritet u radu Vlade Republike Srbije. Vlada je sačinila predlog za pristupanje ustavnim reformama, koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije i u ovoj fazi se nalazi u nadležnom odboru Narodne skupštine Republike Srbije.Podsetiću da je polovinom aprila meseca ove godine predsednik Narodne skupštine, gospodin Ivica Dačić je održao sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, sa ministarkom pravde Majom Popović, sa predstavnicima resornih odbora Narodne skupštine Republike Srbije, na kome je dogovoreno da se krene sa procedurama koje se tiču upravo ustavnih promena. Nakon toga je u Narodnoj skupštini održano i prvo Javno slušanje na temu ustavnih promena, a planirana su još dva javna slušanja i to 19. i 24. maja 2021. godine.Sve ovo govorim da bih pokazao koliku važnost i značaj pridajemo ovoj temi i koliku važnost i značaj, odnosno koliko Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost kada je reč o putu evropskih integracija.U ulozi Narodne skupštine u procesu ustavnih promena govorio je više puta i predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, navodeći upravo da je proces ustavnih reformi veoma kompleksan, da se sastoji iz nekoliko faza koje sprovodi Narodna skupština Republike Srbije, kao ustavotvorni i najviši organ zakonodavne vlasti, predsednik je tada najavio i sednicu Narodne skupštine na temu ustavnih promena koja će biti zakazana otprilike, koliko smo mi razgovarali na poslednjoj sednici Kolegijuma, čini mi se, 8. juna.Veoma juna.Veoma često zbog neobaveštenosti, ali čak i zlonamerno neki kvazi opozicioni lideri pogrešno prenose javnosti informacije o ustavnim promenama, govoreći da se radi o promeni koja zadire u preambulu Ustava. To naravno nije tačno. Jedine promene Ustava koje su za sada predložene odnose se na pravosuđe. To je ispunjenje sugestija i predloga EU da se izbor, precizno citiram: „Izbor nosilaca pravosudnih funkcija u svim fazama i za sve nivoe vrši unutar samog pravosudnih sistema“. Dakle, bez učešća Narodne skupštine Republike Srbije.Ovo podvlačim s namerom da građanima predočimo šta je stvarni sadržaj do sada predloženih ustavnih promena, kako bi se izbegle javne manipulacije od nekih opozicionih krugova koji uporno nastoje da najavljene ustavne promene prikažu kao podvoru vlasti i kao našu nameru da promenimo preambulu kojom se definiše pozicija KiM, kao nerazdvojivog dela teritorijalnog integriteta Srbije.Dakle, što se toga tiče potpuno je jasan stav predsednika Republike i Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Srbija neće prihvatiti nikada jednostrano ne proglašeno nezavisnost KiM, a uvek je spremna na dijalog i uvek je spremna na razgovor i ne insistira ni na čemu. Realizovaćemo i spremni smo na realizaciju i Briselskog sporazuma i Vašingtonskog sporazuma, jer to je potvrda našeg međunarodnog kredibiliteta i to je potvrda da je Srbija pouzdan, korektan, siguran i stabilan partner, ali što se tiče jednostranog proglašenje nezavisnosti KiM, stav je potpuno jasan. Taj stav je ponovljen, podsetiću javnost i u Vašingtonu kada je predsednik Srbije razgovarao sa tadašnjim predsednikom SAD i kada je reč o onoj famoznoj tački 10.Pored depolitizacije pravosuđa i jačanje njegove nezavisnosti u pristupnim pregovorima, vladavina prava jeste i mora biti jedan od ključnih ciljeva kome težimo kao uređena pravna država, kakva Srbija danas i jeste. upućuju nam se, kažem, vrlo često, opet neću da kažem kritike već sugestije i predlozi na račun vladavine prava od strane Evrope. Srbija je, dakle, ponavljam, ispunila sve ono što se od nje traži i sve ono što se od nje očekuje.S druge strane, recimo, kada je konkretno reč o Briselskom procesu, kada je konkretno reč o Briselskom sporazumu, druga strana nije ispunila ono što je tim Sporazumom definisano. Ono na čemu insistira Srbija je samo realizacija onoga što je dogovoreno tokom Briselskog sporazuma, a tiče se konkretno druge strane i samo jedne, za nas, veoma važne i ključne tačke, a to je Zajednica srpskih opština.Više puta sam govorio o ocenama evropskih parlamentaraca. Neću dana kritikovati, jer o tome smo razgovarali, imali smo prilike da razgovaramo na sednici Odbora za evropske integracije sa gospodinom Bilčikom, koji je pisao izveštaj. Izveštaj koji je na Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta imao preko 400 amandmana.Ja sam tada iskoristio priliku i rekao, pošto je on nas upoznao, da je 539 poslanika podržalo taj izveštaj, ja sam rekao da umesto paušalnih, proizvoljnih i netačnih ocena, jednostavnije je bilo da sa nama razgovarate ili ima potrebe da svako od nas 250 traži nekog evropskog parlamentarca koji će podneti amandman. Ako je to suština političkog delovanja, onda je to apsolutno pogrešno, a ja sam ubeđen da je svako od nas spreman da razgovara zbog interesa Srbije sa svih 539 poslanika i da razgovaramo argumentovano i da razgovaramo činjenično, a ne da iznosimo paušalne ocene, jer brojne su paušalne i proizvoljne ocene iznesene u konkretnom Izveštaju ili kako je to već nazvano Rezoluciji Evropskog parlamenta.Dakle, takođe želim da kažem da Srbija vodi jednu, ponoviću po ko zna koji put, beskompromisnu i odlučnu, neselektivnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je ste jedan od šest osnovnih ključnih principa, ciljeva, načela na bazi kojih je formirana i konstituisana Vlada Republike Srbije i da je Republika Srbija i Vlada Republike Srbije pokazala i hrabrost i odlučnost na tom putu.Dok se od nas traži da izmenimo Ustav kako bi se obezbedila, po mišljenju evropskih parlamentaraca i EU, potpuna nezavisnost pravosuđa u Srbiji, evro-parlamentarci gotovo da pokušavaju na neki način, način, da ne budem kritičan, na neki način da daju naloge da se određeni slučajevi reše. Pri tome, ne uzimajući u obzir da je većina tih slučajeva rešena, a da je drugi deo, onaj manji deo slučajeva, da su procesi započeti i da će vrlo brzo biti rešeni.Dakle, rešeni.Dakle, to su ta proizvoljna, netačna, neistinita tumačenja, ali mi smo im predložili vrlo otvoreno i vrlo dobronamerno i vrlo iskreno, nemojte da se bavimo proizvoljnim tumačenjima, ozbiljni smo ljudi.Vi predstavljate ozbiljnu instituciju, Ako je to ključna tema za Evropski parlament, mi smo spremni sa vama da razgovaramo. Bolje je svakako razgovor, bolje je voditi dijalog od konstatacije nekoga ko na to ima pravo, jer ima onaj prefiks, znate, da je izvestilac pa kaže da je drago što Srbija u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. To nije način da se razgovara. Tako se ne vodi dijalog. Mi smo kao parlamentarci, u to sam ubeđen da su sve kolege spremne da uvek razgovaramo sa predstavnicima Evropskog parlamenta.Ono što na samom kraju želim da kažem, naravno podržaćemo obe tačke, drugu tačku smo praktično mi predložili, bilo bi nelogično da o njoj govorim. Reč je zaista o tehničkoj stvari, proceduralnoj stvari, ali ono o čemu želim da govorim na samom kraju jeste nešto o čemu su govorile kolege iz JS. Mislim da je Mislim da je gospodin Starčević kao ovlašćeni predstavnik JS o tome govorio, mislim da je kolega Vujić to pomenuo.Želim da postavim pre svega jedno pitanje koje se tiče ovih nazovite nekakvih lidera ili liderčića opozicije - da li je ovo kako oni vide savremeno demokratsko društvo, da li je to vladavina prava, da li je to nezavisno sudstvo za koje se ova družina zalaže tako što će vršiti pritisak na nadležne institucije i na nadležne organe?Vratiću organe?Vratiću se na samo jednu situaciju, nema razloga ja da branim gospodina Dragana Markovića Palmu, jer on nema razloga da se brani po našem mišljenju, ali vratiću se na samo jednu situaciju, a to je političarenje, politička predstava samozvanih lidera u Jagodini sa sve sakupljenim stranačkim aktivistima gde ih je bilo 30, 40 iz čitave Srbije govori u prilog tome da se želi izvršiti pritisak na nadležne organe i nadležne institucije.Molim vas, ostavite vi nadležne organe i nadležne institucije da rade svoj posao. Gospodin Marković, koliko je nama poznato, nikada nije bežao niti se skrivao od nadležnih organa i nadležnih institucija, već je naprotiv uvek insistirao da nadležni organi i nadležne institucije što pre odrade svoj deo posla i zauzmu konačan stav.Znate, kad sve to sagledate, nameće se jedno pitanje - odakle potreba da se na ovakav način prikupljaju politički poeni ako se stvarno brine i ako se stvarno navodno vodi briga o nekakvim žrtvama. Pa zar nije bilo logično da najpre odete kod tužioca, da ponudite dokaze, a ne da započnete prljavu kampanju, pa tek onda navodno odlazite kod nadležnih organa i nadležnih institucija?Očigledna uznemirenost, uznemirenost pre svega koja je uzrokovana izborima koji predstoje, uznemirenost koja je uzrokovana rezultatima koje postiže i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije i to je jedno politikanstvo i političarenje. Pustite nadležne organe i nadležne institucije da rade svoj posao.Gospodo, zaboravili ste, nije ovo period kada ste imali odgovornost, kada ste bili gospodari svega u Srbiji, pa i medija, o čemu je maločas govorio gospodin Bakarec. Ovo je vreme kada je Srbija uređena, pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema. To što vama ne odgovara uređena i pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema, to je vaš problem. Ali je ovo uređena, ponavljam, pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema.Znate, na tu tezu od koje se polazi kada govorimo o toj nekakvoj tamo družini,

Ribać** Hvala predsedavajuća.Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku bih hteo da čestitam Ramazanski Bajram našim dragim sugrađanima islamske veroispovesti sa željom da ga provedu u zdravlju, u spokoju i sreći sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama.Iskoristio bih danas priliku kada govorimo o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova Narodne skupštine Republike Srbije da kažem nešto o parlamentarizmu u Republici Srbiji uopšte.Za

je uvek bila opredeljena za široku i stabilnu vladajuću koaliciju koja je sačinjena od svih onih partija koje žele dobro i za napredak Srbije. Odnos prema opoziciji smo uvek posmatrali kao pravu meru naše demokratije videvši u njoj korektivni faktor vlasti, a ne neprijatelja kako oni posmatraju nas. Opozicija kojoj smo svi mi u jednom periodu našeg političkog angažmana pripadali mora uvek imati na umu da svako doba može i mora da bude opozicija vlasti, ali nikada ne sme da bude opozicija državi.Danas nažalost u Srbiji postoje političke partije koje sebe nazivaju opozicionim, a koje su do te mere spremne ne bi li ponovo došle na vlast i koje otvoreno i svesno podrivaju suverenitet sopstvene države, a njene građane vređaju, omalovažavaju, potcenjujući im intelekt i ne prezajući da za svoje interese koriste ono što je sveto, ono što je nečasno koristiti za svoju političku borbu, a to je porodica, a to su deca.Svedoci smo takvih gnusnih napada, takvih bolesnih insinuacija i laži koje su vezane za decu koja čestito još nisu izašla iz kolevke,

mafije.Međutim, ja sam ponosan, poštovani narodni poslanici iz SNS, što niko od nas se nije usudio da na isti način vrati milo za drago našim uvaženim političkim omponentima, da im napadamo i porodice i decu, kao što to oni rade i nama, jer se baš u tome razlikujemo, u tome što znamo šta je sveto, što znamo šta je pristojno, a šta ne, šta je prihvatljivo koristiti kao oružje u političkog borbi, a šta ne. Sve to vidi i naš narod i zbog toga nema dilemu da kada dođe izborni dan zaokruži ispravan broj.Pristojnost, vaspitanje i skromnost su jako bitne i bogougodne osobine i one nisu nužno povezane sa tim ko je koju školu završio, ko je gde studirao ili ko je kakav đak bio. To je nešto što se nosi iz kuće i na kraju što svi negde nosimo u svojim dušama, a nedostatak svih ovih osobina, malopre navedenih, smo mogli da vidimo u Emisiji „Utisak nedelje“ kada je jedan od opozicionih lidera, gospodin Vuk Jeremić nazvao predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića sultanom,

i gnušaju se svakog podsećanja i poređenja na taj period. Valja vas podsetiti da je poslednji turski paša proteran iz Beograda 1867. godine, čuveni Ali Riza paša, a da je konačno srpski narod od sultana dobio slobodu 1878. godine i ovakve vaše izjave su uvreda za čast i dostojanstvo naše zemlje i svih naših građana.To što se vama, gospodine Jeremiću, predviđaju strani vladari i upravnici Srbije mene uopšte ne iznenađuje jer ste samim svojim delovanjem političkim bili deo garniture bivše vlasti koja je Srbiju videla kao svoj plen, koji su osvojili i sa kojom mogu da postupaju kako god oni žele, upravo kako su to činili turski osvajači.Za

vi iz tzv. opozicije smatrate smrtnim grehom svako mišljenje koje je drugačije od vašeg.Po vama očigledno onaj koji se odluči da stupi u savez sa drugom političkom opcijom, što je jedno sasvim legitimno političko ponašanje, svi oni su otelotvorenje političkog zla, ali to nisu oni koji o izbornim procedurama u sopstvenoj zemlji razgovaraju sa stranim poslanicima, i koji svoje predloge za poboljšanje izbornih uslova dostavljaju stranim parlamentima, a ne dostavljaju svom parlamentu, nazvavši svog političkog rivala, gospodina Šapića varalicom, nazivajući ga narcisom, vi ste direktno uvredili 123 hiljade naših građana koji daju poverenje SPAS-u za razliku od vas koji niste smogli snage ni hrabrosti da učestvujete na izborima i koji trenutno nemate ama baš nikakvu političku težinu.Umesto da iz opozicije držite lekcije, dajete savete o parlamentarnoj i političkog kulturi vladajućim strankama, Jeremić i njemu slični bi trebali da se najpre emancipuju, a potom i oplemene elementarnom političkom kulturom ukoliko zaista žele da pomognu boljitak srpskog parlamentarizma.Meni je lično drago što je u toj emisiji narod video kakve karakterne osobine krase vas gospodine Jeremiću. Vas, koji opet pretendujete sa tim osobinama da osvojite vlast.

pri tom jeftinim trikom postavljajući pitanje gospodinu Šapiću, želeći da ga ismejete na najbrutalniji način. Istom onom gospodinu Šapiću najboljem svetskom vaterpolisti kome smo se divili i aplaudirali kada je proslavljao ime Srbije na najvećim svetskim takmičenjima.Moram da kažem nakon svega toga što ste izjavili da ste, nakon svih tih trikova i vi sami podsetili na jednog Šekspirovog junaka, čuvenog Šajloka iz „Mletačkog trgovca“ koji je zarad finansijskog interesa i zlobe koju je u sebi nosio bio spreman da uzme srce, da uzme život jednog mladog i čestitog čoveka, a sve radi zadovoljenja svojih najnižih ljudskih pobuda i strasti.Gospodine Jeremiću, onda kada ste bili predsednik Skupštine UN, ja kao tada apolitičan sam bio ponosan što je jedan Srbin dostigao tako visoko u međunarodnoj i političkoj areni. Međutim, ove vaše osobine koje ste hvala Bogu predstavili našem narodu u ovoj emisiji vam ne služe na čast i u njima nema niti čojstva, niti junaštva kako je to govorio Marko Miljanov. Umesto Tolkinovog „Gospodara prstenova“ koga ste opet pominjali i citirali u emisiji „Utisak nedelje“ ja vam preporučujem, gospodine Jeremiću, da pročitate Aligijerijevu „Božanstvu komediju“ gde u devetom krugu krugu pakla nisu smeštene ni neznalice, ni varalice, ni narcisi, već izdajnici.Time što ste izmestili pitanje Kosova sa polja UN u polje EU i što ste 2008. godine postavili pitanje Međunarodnom sudu pravde, koje je za posledicu imalo mišljenje koje kaže da jednoglasno proglašena nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, treba sebi da stavite prst na čelo i zapitate se malo o ovim čuvenim Danteovim krugovima. Najlepše hvala na pažnji.

i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Srbija je bila, jeste i biće deo evropske porodice naroda, čije su uporište zajedničke vrednosti i civilizacijska dostignuća. Punopravnim članstvom u EU predstavljamo apsolutno spoljno-politički prioritet Srbija, gde Republika Srbija isto implementira u sopstveno zakonodavstvo.Promena Ustava Republike Srbije u delu pravosuđa je neophodan korak, u daljem osnaživanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim tekovinama i evropskim standardima. U pravosuđe od 2012. do 2021. godine uloženo je kao nikada do sada. Za samo devet godina renovirali smo, izgradili, Prekršajni privredni sud u Užicu. Ova zgrada sada ima 3.000 m2, ukupno 19 sudnica, 12 će se koristiti za prekršajni sud a sedam za privredni. Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda će takođe biti smešteno u ovoj zgradi. Renovirani su i sud u Aranđelovcu, renovirana Palata pravde u Beogradu.Danas ću, takođe, govoriti i o pravosuđu i izboru sudija, pošteni, časni ali i pravu koje se može nazvati sistemi normi ljudskog ponašanja koja propisuje i u slučaju kršenja, sankcioniše država, pravo. Međutim svoj izvor ima u moralu,

kao i građane Srbije – da li je pravda ista za sve? Kako protumačiti pravdu bivšeg perača prozora i propalog švercera šunki, Đikija 619 miliona, koji je na grbači građana Srbije opustošio državnu kasu, oteo od novorođenih beba milionske sume, napravio najskuplji most na svetu i vešto žonglirao sa 57 računa i novcem koji je oteo od građana Srbije.Čovek, čiji je omiljeni sport

čiji su hobiji raznošenje pokradenog narodnog novca na egzotične destinacije Hong Kong, Mauricijus i još 57 zemalja, šampion u disciplini prebijanja žena, lomljena i uništavanja svega što je pošteno i moralno, jer nemoral i lopovluk je njegovo drugo ime. To je radio i radi kao megafon Veljka Belivuka, ali najmorbidnije od svega nesposoban da bilo šta uradi za Srbiju sem da krade i preko svojih tajkunskih medija, satanizuje

što ni najgore zveri mafijaških kartela nisu uradili. Mislim da istorija i ne pamti tu vrstu sadističkih postupaka prema bilo kome. Onda kada smo govorili o zločinima nad Srbima, pogotovo decom, smatrao sam da su ta vremena prošla i da tako nešto više ne može da se ponovi, ali očigledno Dragan Đilas je uspeo da me demantuje.Nemoćan

dečaka, patriotu nacrtavši mu na čelu metu preko svojih tajkunskih medija i pozvao na ubistvo deteta. Kako objasniti taj čin jednog sociopate, jer u ovom trenutku ne mogu da nađem ni jedan prihvatljiv termin koji bi opisao njegov mentalni sklop. Da li na ovaj način, nesposoban da bilo šta uradi za Srbiju i uništi sve ono što je postigao Aleksandar Vučić, kao hijena se obrušio na njegovu porodicu, ali i hijene napadaju samo kada su gladne,

da ovim putem reaguju i osude ovaj zločinački akt, a Draganu Đilasu poručujem da je Aleksandar Vučić i pored svih monstruoznih stvari koje je uradio prema njemu i njegovoj porodici i bolnica koje je napravio, napravio je bolnice i za slučajeve kao što je Dragan Đilas da mu se na adekvatan način može pomoći, jer za njegov problem možda postoji lek, mada ovim postupkom i posle ovakvih stvari nisam siguran. Živela Srbija. Dame i gospodo, danas je dobra prilika, kada već unazad nekoliko mojih kolega govore o pravosuđu, da kažem i ja nešto, a vezano je za izlaganje i pitanje koje sam postavio još 23. februara ove godine. Pitanje se odnosilo

stvari u kojima je Miki Aleksić direktno učestvovao kao predsednik opštine, dakle stavljao svoj potpis za stvari koje su bile protivne Zakonu o budžetskom sistemu i drugim zakonima, da li je podneta ikakva prekršajna prijava? Meni je stigao iz Prekršajnog suda u Trsteniku, pod rednim brojem 223/16, predmet u kojem se okrivljeni Miroslav Aleksić, zvani Miki, u vreme izvršenja prekršaja predsednika opštine Trstenik, okrivljuje za devet stavki, za devet stvari koje je ovaj majstor uspeo da počini samo u dve, tri godine koliko je bio predsednik opštine, za devet stvari u kojima je oštetio budžet građana Trstenika i za to bude kažnjen sa svega 90 hiljada dinara.Ja sam ovde rešio da uzmem ovu presudu i da je pročitam vama i građanima Srbije, da znate o čemu se radi, kakvi su to iznosi, koliki su to iznosi i kako je moguće da dobijete konačnu presudu da u budžet

odobrio obračun i isplatu plate i dodataka naknade za socijalne doprinose na teret poslodavca za izabrana lica u opštini Trstenik, za predsednika opštine, predsednika Skupštine i članove veća.

Za ovu stavku je kažnjen sa svega 10 hiljada dinara.Ja ću vam sada pročitati iz Zakona o budžetskom sistemu taj član 103. koji kaže - Novčanom kaznom od 10 hiljada do dva miliona dinara kazniće se odgovorno lice, što je Miki Aleksić, odgovorno lice, korisnika budžetskih sredstava, odnosno odgovorno lice korisnika sredstava organizacije, u stavu 4. nepoštovanje tog i tog člana. Dakle, raspon po kojem je mogao da bude kažnjen Miki Aleksić bio je od 10 hiljada do dva miliona dinara, a uspeo da ošteti budžet za preko dva Snežana Sarić, ne znam da li je ona postavljena u periodu one genijalne reforme pravosuđa, kažnjava ga, razumem da ako imate prvi put neki prekršaj koji načinite ne možete odmah na drastičnu kaznu da idete i da kažete odmah dva miliona, ali pošto je odgovorno lice, gde kasnije u obrazloženju stoji da je okrivljeni kao odgovorno lice odobrio plaćanje obaveza koje su nastale u suprotnosti sa navedenim odredbama zakona čime je počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret. Dakle, definitivno se zaključuje da je kao odgovorno lice mogao da bude kažnjen u rasponu između deset hiljada dinara i dva miliona. Za samo jednu stavku gde je on uspeo da ošteti budžet Trstenika za preko dva miliona dinara kažnjen je sa svega 10 hiljada dinara. To vam je danas ranga kao kada ne vežete pojas, pa morate da platite 10 hiljada dinara.Evo, ovaj čovek je uspeo nešto što u Srbiji do sada nije viđeno. To je samo jedna od devet stavki gde je on uspeo kroz sijaset prilika, dakle, da iz novca budžeta opštine Trstenik izvuče novac, bez javnih nabavki, bez tendera, u višemilionskim iznosima i uvek, dakle u svih devet stavki se spominje da po članu 103. stav 1. tačka 4) Zakona o budžetskom sistemu

govori se u broju dva, za koji se sumnjiči za preko milion i po dinara, a u broju tri, odnosno tačka 3) prekršaja kaže - odobrio je prenos sredstava Sportskom savezu opštine Trstenik za sedam miliona dinara. Da govorimo i o prskanju komaraca i o osiguranju useva i plodova. Dakle, sveukupno za više desetina miliona dinara kazna je 90 hiljada dinara.Dakle, imate sa jedne strane čoveka koji je osuđen, lažov, prevarant, lopov na kraju krajeva, čovek koji je slagao. Dobili smo konačnu presudu da je Andrej Vučić bio u kontaktu sa ljudima koji su u slučaju "Jovanjica", o čemu se govorilo u javnosti, koji se povezivao mesecima u poslednjih godinu dana, konačno je stavljena tačka na taj slučaj, epilog - Miki Aleksić je lažov. I on bude kredibilan izvor, posle svega ovoga, da govori i da se njegova reč u javnosti čuje. čuje. U svemu tome mu pomognu oni Đilasovi mediji, pa u poslednjoj od tih saopštenja uzmu i citiraju sa fejsbuk grupa saopštenja nekih frakcija navijačkih grupa, apsolutno me ne zanima šta je u pitanju, rat saopštenja nekih sumnjivih navijačkih grupa.

koji u jednom trenutku kažu da je Danilo Vučić sedeo sa pripadnicima određenih frakcija tih navijačkih grupa južne tribine, kako se već zovu ne znam, ali je suština sledeća. Dakle, spekuliše da je sin predsednika Republike sedeo sa nekim navijačima i da on planira da preuzme neku južnu tribinu, ne vodeći računa o tome da samim tim crtaju metu na čelo predsednikovog sina. Svi smo upoznati u poslednje vreme šta je ta navijačka grupa, jedna frakcija te navijačke grupe radila ljudima koji su im se direktno suprotstavili.Umesto da govorimo o nekim bitnijim stvarima, o stvarima koje prenosi čak i američki "Njuz", tačnije američki "Njuzvik", ja ovde govorim o tome da Đilasovi mediji prenose informacije određenih navijačkih klubova. Evo, ovde se kaže: "Zahvaljujući veštoj politici, velikom angažovanju i ličnim kontaktima, Vučić je uspeo da obezbedi dovoljno vakcina." Dakle, sa jedne strane imate ovu vest, a sa druge strane imate današnji "Danas",

uspeo ono što mnogo moćnije, mnogo snažnije zemlje Evrope nisu uspele, a to je da nabavi veću količinu vakcina, da u potpunosti radi na tome, da stremi ka tome da naš narod što pre izađe iz ove krize i da se vratimo ekonomiji, da se vratimo daljem napretku, da gradimo Srbiju, da pokažemo da možemo da budemo najbolji u svim segmentima, u onim segmentima u kojima nismo bili do 2012. godine, a to su apsolutno svi sektori, koje god da uzmete u svemu smo daleko bolji nego što smo ikada pre bili.Sada se takmičimo sa zemljama EU, sada je daleko

i Mikija Aleksića, osuđenog lažova, osuđenog lopova, i Marinike Tepić, to je ona gospođa što se družila sa narko dilerima u Pančevu, što je iseljavala nepodobne novinare, i češkog alhemičara Dragana Đilasa koji je uspeo nemoguće i svih ostalih koji se nalaze na tom spisku, kao da se trude da pomere lestvicu izvora informacija sve dublje i dublje. Kao što je kolega moj govorio o Danteovom krugu pakla, idemo sve dublje i dublje.Izvori informacija nam postaju potpuno nebitni, bitno je samo da se negde spomene Danilo Vučić, Aleksandar Vučić, Andrej Vučić i to postaje tema dana. To postaje tema dana, to je ono što je nama najbitnije, bajke postaju stvarnost, Robin Hud je s jedne strane otimao od bogatih i davao siromašnima. Jedina veza Mike Aleksića u toj bajci jeste što on završava svoj politički mandat tako što uzima od građana Srbije i za to bude osuđen za svega 90.000 dinara. Sramota.Sramota što se same presude tiče. Tu ne bih dalje komentarisao. Jedino što bih za njega dodatno prokomentarisao, a vezano je isto za to moje poslaničko pitanje koje sam postavio februara meseca, odnosi se na Fond za unapređenje resursa koji je osnovao sa svojim tastom, a onda njega prebacio u Nacionalnu službu za zapošljavanje, pa ispumpao preko 55 miliona dinara. Samo za to ne znam da li je imalo sudski epilog, a po onome što sam dobio – nikada.Nadam se da ćemo neke stavke u ovakvom pristupu, u ovakvoj degradaciji pravosuđa promeniti u narednom periodu, time što ćemo se u potpunosti posvetiti reformi pravosuđa na pravi način, na suštinski način, na način koji poštuje zakon, vladinu prava, na način koji to diktira Ustav. Zato ćemo i menjati Ustav, već početkom sledećeg meseca govoriti o tome u ovom plenumu, baš deo koji se odnosi na sektor pravosuđa. Da govorimo sve više, ako treba, o ljudima koji su ispumpali milione, ne dinara, milione evra iz naše zemlje, posejali svuda po svetu. Sad kada spomenete to, da li u skupštinskom plenumu, da li negde na televiziji, obruše se svi na vas, i sa Tvitera, i sa Đilasovih medija. Upiru prstom i kažu – vi ste krivi. Znate, danas je sramota lopovu reći da je lopov, vas treba da bude sramota, ne nega, lažovu da je lažov.Potonji slučaj sa dr Vladimirom Orlićem gde mu se preti, preti ubistvom za ono što govori, za iznošenje istine i činjenica dobijate pretnje, i pre toga i dr Aleksandru Martinoviću, i Sandri Božić, da ne govorim o tome da se svakodnevno provlači porodica predsednika Aleksandra Vučića. Iza svega toga stoji jedna ideologija. Stoji sveta krava, zlatno tele, ideologija koja je vezana za novac Dragana Đilasa, koji je ispumpao iz Srbije, danas finansira

mogućnost da budete na naslovnoj strani jednog od njegovih medija i u potpunosti postajete svesni da je moralni kurs okrenut za 180 stepeni.U ovakvim situacijama gde je vrednost u potpunosti izgubila svaki smisao, u kojem se laži, u kojem se pretnje danas lako iskazuju i preko kojih se lako prelazi dovela je do toga da vi danas možete da govorite o ljudima šta hoćete, kad god hoćete, da Danila Vučića provlačite kroz blato navijačkih grupa, da vam oni budu kredibilni izvori, da Aleksandra i Andreja Vučića povezujete sa nekakvim slučajevima u Jovanjici, samo da ne bismo govorili o milionima, a govorim o 67, 68 miliona dolara koje je Dragan Đilas izvukao iz Srbije, posejao po Mauricijusu, Švajcarskoj, Hong Kongu i ostalim destinacijama.Nadam se da ćemo ovakav pristup da menjamo u budućnosti i da ćemo se dozvati pameti i da kažemo kad je neko lažov da je lažov i da se ne stidimo mi toga, da kažemo kada je neko lopov da je lopov. Kada god budem dobio tu priliku, a ja ću znati i ono što mislim i o Miki Aleksiću, ja ću znati i na osnovu ove presude da je čovek pokrao novac građana Trstenika.Voleo bih da na taj način građani Srbije pristupe svakoj informaciji koju ova grupacija bivšeg režima podeli. Zahvaljujem.

pred nama se nalaze odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu i Predlog odluke o skupštinskim radnim telima.Prestanak funkcije predsednika Prekršajnog suda sledi iz razloga jer je predsednica stekla uslove za penziju i iz tog razloga joj prestaje mandat. Sudstvo kao treća grana vlasti mora da bude stub jedne pravne države. To je jedan od prioriteta SNS, jako, stabilno i nezavisno sudstvo.Mi, za razliku od prethodne vlasti, sudije biramo na osnovu njihovih biografija, a ne na osnovu pripadnosti njihovih partijskih knjižica. Lično smatram da su ove institucije jako važne u jednom modernom i evropskom društvu kakva je Srbija danas. Isto tako smatram da bi ove institucije morale da reaguju kada se u pojedinim medijima, koji su uglavnom pod kontrolom jednog tajkuna, u Srbiji iznose najgnusnije laži o predsedniku Srbije, o njegovoj porodici, o svima nama koji sedimo ovde.Portal koji je pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa sinoć je objavio skandalozan tekst povezujući Danila Vučića, sina predsednika Republike Aleksandra Vučića, sa kriminalnim grupama, ponovo crtajući metu na čelu iznoseći najgnusnije laži na veoma perfidan način. Predstavili su da je predsednikov sin u nekakvim odnosima sa nekim kriminalcima. Podsetila bih da su ti isti tajkunski mediji pre samo nepunih mesec dana iznosili da je upravo Danilo u kontaktu i u vezama sa osuđenim kriminalnim klanom Veljka Belivuka, a danas iznose informacije i neistine da je on u nekom suprotnom klanu.Građani Srbije znaju da se cela ta banda okupljena oko Veljka Belivuka danas nalazi tamo gde im je mesto, a to je – u zatvoru, i da će država uložiti apsolutno sve napore da se takvo zlo nikada više ne zapati u našoj državi. Isto tako, svaki građanin Srbije mora da zna da ne postoji apsolutno nikakva povezanost predsednika, niti bilo kog člana njegove porodice sa bilo kakvim kriminalnim miljeom.Predsednik Aleksandar Vučić je pri formiranju Vlade Republike Srbije ovde istakao jasne ciljeve i predstavio ih ispred Vlade. Upravo jedan od ciljeva Vlade Republike Srbije jeste borba protiv organizovanog kriminala. Kao što rekoh, nije strano Đilasovim medijima da iznose opskurne, kontradiktorne i lažne informacije, spinujući tako vesti u Srbiji i praveći lažne afere. Upravo odatle dolazi sva ta

I danas sav njegov akcenat na predizborne uslove i uopšte održavanje izbora u Srbiji se ogleda u borbi da njegova lična i privatna televizija dobije nacionalnu frekvenciju,

Videli smo da su istraživački novinari došli do podataka da na računima u Švajcarskoj i na Mauricijusu ima oko 6,4 miliona evra, a na računu u Hong Kongu negde oko 3,3 miliona evra.Nameće se logično pitanje – šta će jednom poštenom građaninu, kakvim on sebe predstavlja, toliki milioni i računi u poreskim rajevima skrivenim svuda po svetu? Kako su otvarali račune i otvarali ofšor kompanije, građani Srbije su dosta dobro upoznati, a da iza cele te hobotnice i mašinerije Dragana Đilasa stoji samo jedno, a to je njegovo lično bogaćenje i njegov lični interes.Obzirom interes.Obzirom da je utaja poreza i prikrivanje kapitalne dobiti delo koje je vrlo kažnjivo po zakonima Republike Srbije, nadam se da će se nadležni organi u narednom periodu, a pre svega Tužilaštvo, Uprava za sprečavanje pranja novca, i Poreska uprava, pozabaviti ovim pitanjem. Sa tim novcem koji su oteli od svih nas i svih građana Republike Srbije ne plaćajući poreze, trgovinom reklamnih sekundama, izvođenjem suludih projekata dok je bio gradonačelnik kojim su plaćeni i po nekoliko desetina puta više, nego što im je bila realna cena, Dragan Đilas danas finansira svoje lične, privatne medije, koji besomučno svaki dan se trude da uruše i ugled i predsednika Republike Srbije, ali i svakog člana SNS.Ovaj tekst o kome svi danas govorimo je upravo samo jedan tekst u nizu njihovih laži. Apsolutno je jasna njihova namera, da sruše ovu vlast i da zarađuju novac, kao što su ga i zarađivali pre Vučića. Kroz ovakve pipke, desetine računa, ostrva, ne može se reći da bi pošten čovek se upleo u sve to, osim ako nema nameru da nešto krije, ili ako nepošteno nije došao do toga.Ovom toga.Ovom prilikom apelujem na sve građane, da se vakcinišu i da se odazovu vakcinaciji, jer kao što i sami vidite Srbija se veoma dobro snašla u ovoj krizi. Imamo obezbeđene vakcine, imamo mogućnost izbora između četiri različite vakcine, imamo dve nove kovid bolnice, namenjene samo za pacijente koji su oboleli od korone, a treća je trenutno u izgradnji. Pored svih problema koji su nas trenutno snašli usled pandemije, mi ne posustajemo, nego nastavljamo dalje sa velikim infrastrukturnim projektima, da strane investicije nisu stale, nego da naprotiv, imamo najavljene i nove.Podsetila bih samo da smo tokom 2020. godine, za vreme krize imali više stranih direktnih investicija, nego sve zemlje u regionu zajedno. Pored teške ekonomske situacije imamo najbolji paket mera pomoći i privredi i društvu. Pored svega toga, mi uvodimo društveni dijalog, vodimo računa i o ekologiji i o kulturi. U ovim teškim vremenima pokušavamo da nijedan segment našeg društva ne bude zanemaren.Dok mi danas ovde vredno radimo i marljivo raspravljamo o svakoj tački na dnevnom redu, sa velikom pažnjom, lažna opozicija okupljena oko Dragana Đilasa, i danas sedi u baštama beogradskih kafića, odakle na društvene mreže iznosi najgnusnije laži o svima nama.Želim nama.Želim ovom prilikom da svim vernicima muslimanske veroispovesti čestitam praznik ramazanski Bajram i želim im da ga provedu u miru i blagostanju sa svojim porodicama. U danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama podržati set predloženih odluka. Hvala. Hvala.Reč ima Đorđe Dabić. Izvolite. i danas govorimo o kadrovskim rešenjima u pravosuđu, odnosno Narodna skupština vrši poveren joj posao po Ustavu Republike Srbije. Činjenica da još dugo neće biti slučaj da ovde baš u plenumu govorimo o određenim kadrovskim rešenjima, zato što su pred nama ustavne reforme, i uskoro ćemo imati jednu posebnu skupštinu, tj. 8. juna je najavio predsednik Narodne skupštine, gde ćemo govoriti o tim ustavnim amandmanima koji će biti usmereni ka promenama trenutno našeg načina izbor sudija.Moram da kažem da trenutno rešenje koje je danas na snazi, i po kome mi danas govorimo po ovim svim pitanjima na dnevnom redu, jeste uspostavljeno 2006. godine, važećim Ustavom Republike Srbije, tada građani su isto na referendumu izglasali Ustav, i po tom Ustavu Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije određeni broj kandidata. Mi ovde o njima govorim, biramo ih prvi put se biraju u Narodnoj skupštini, a kasnije se biraju reizborima, Visoki savet sudstva bira sudije.To je po meni jedno optimalno rešenje koje zaista na pravi način pokazatelj kako danas situacija danas postoji kod nas, prosto, veza između parlamenta i izbor sudija je neposredna. Narod svakako, ima pravo da preko svojih izabranih predstavnika, da utiče na tu sudsku granu vlasti.Opet, tu dolazimo do onog pitanja kada nam spočitavaju, kao što smo svedoci nekih danas iz sveta, iz Evrope, kako mi ne bi trebali ovde u parlamentu govorimo o ovim rešenjima, a s druge strane, oni u svojim zemljama imaju apsolutno identična rešenja kao što je danas slučaj u Srbiji. To je donekle licemerno, ali šta da se radi, idemo ka tom procesu. Ustavnim reformama ćemo dati još veća ovlašćenja sudijama i oni će imati jedan mnogo širi obim, dakle, Visoki savet sudstava će moći da bira sudije neposredno, mada kažemo nadam se da će te ustavne reforme biti takve da ipak omoguće da parlament ima svoju ulogu. Mi smo na slušanjima koja smo imali ispred Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o ovim pitanjima već razgovarali.Parlament mora zadržati tu jednu kontrolnu ulogu nad samim sudstvom. Zašto? Zato što je to prosto uspostavljeno još pre dvesta godina, podela vlasti na izvršnu i zakonodavnu i sudsku, na takav način da jedna drugu vlast kontrolišu, kako ne bi nijedna vlast postala nezavisna od naroda. Kada imate jednu vlast koja se odvoji od volje naroda, onda se dešava da apsolutno možete očekivati svakakve uticaje koji nisu od strane naroda već od strane nekih centara moći, što stranih ambasada, što krupnog kapitala. Mislim da moramo biti vrlo oprezni kada budemo govorili o tim ustavnim reformama, ali naravno da ćemo 8. juna na toj sednici detaljno o tome govoriti.Što se tiče danas tih pritisaka koji stižu spolja ka našoj državi i kada nam spočitavaju da bi mi ovde trebali da budemo veći katolici od pape i da mi mi usvojimo nekakva rešenja koja se nigde drugde ne primenjuju, moram da kažem, siguran sam da će predsednik Vučić da se odupre tim pritiscima i da ćemo mi uspeti da nađemo jedno optimalno rešenje koje će biti kompromisno u smislu da damo veće ovlašćenje nezavisno sudijama, ali da ipak Narodna skupština, odnosno narod Srbije koji preko Skupštine ima jedinu direktnu vezu sa vlastima, zadrži tu kontrolnu ulogu s obzirom da se presude donose u ime naroda. Narod s druge strane mora biti taj koji će da kontroliše same sudije. Ne možete biti nezavisniji od naroda koji danas odlučuje u Srbiji, koji govori ko će da bude njegovo predstavnik u Narodnoj skupštini.Što se tiče spolja, ti pritisci, uspećemo da nađemo rešenje i čini mi se da su ove ustavne reforme već naišle na pozitivni odjek u Venecijanskoj komisiji. Čuli smo da su naši amandmani u skladu sa svim njihovim preporukama, ali neverovatno je s druge strane i to moram posebno da naglasim, da sa unutrašnje strane razno-razni eksperti kako bih ih nazvao, koji misle da mogu da nam spočitavaju ovde da mi danas nedovoljno radimo na tome da sudstvo bude nezavisno, govore o tome, a ne mogu da se ne setim, dakle, da je svega deset godina, odnosno 2009. godine ti isti ljudi su sedeli u raznim glavnim odborima kada su iz političkih centara moći, odnosno iz političkih stranaka delegirali ko će da bude sudije, ko neće da bude sudija, pa su imali onu kriminalu reformu pravosuđa kada su hiljadu ljudi ostavili na ulici, hiljadu sudija, hiljadu tužilaca su ostavili na ulici. Oni nam danas govore kako mi da ovde u Srbiji uskladimo naše zakonodavstvo sa EU, isti ti ljudi zbog kojih nam se cela Evropa smejala kada su onako kriminalno sproveli tu reformu pravosuđa.Mi posledice te njihove kriminalne reforme osećamo i danas. Ne možemo da kažemo da je stanje u Srbiji sjajno kada je reč o samim sudijama. Imamo velikih problema. Znamo i sami da se ročišta zakazuju, čeka se po dve godine. Imamo toliko mnogo nagomilanih problema, što je sve posledica te loše sprovedene reforme sudstava 2009. godine.Kada govorimo o tome, ne možemo a da ne pogledamo danas situaciju i u tužilaštvima, pogotovo u manjim mestima. Imate veliki problem, to je praktično crna rupa našeg sudstva. Ukinuli smo istražne sudije tih godina, uveli smo tzv. javne tužioce koji su dobili mnogo šira ovlašćenja nego ranije. Sada imate diskreciono pravo tužioca, recimo u malom mestu, da li će da pokrene postupak ili neće. Pa, onda naravno da će svaki čovek da gleda ipak i svoju glavu da čuva, neće da se zamera ako ne mora, odnosno ako ima diskreciono pravo, ne mora da krene u neki postupak, on možda neće ni da krene u određeni postupak i tu se javljaju mnogobrojni problemi koji će biti, siguran sam na dnevnom redu. Moraćemo da o svemu tome govorimo.Da je tužilaštvo vodilo posao kako treba, da su radili istrage kako su pravila propisivala, pa ne biste imali u Beogradu ovu kriminalnu grupu koju smo razbili pre par meseci, ne bi došli u situaciju da budu na slobodi ljudi protiv kojih se vode optužnice, koji godinama budu na slobodi pre nego što se bilo kakav akt podigne protiv njih, a krivičnih prijava je bilo, znamo i sami koliko. Imamo određenih problema, to je sve posledica te jedne loše reforme sudstva, pravosuđa 2009. godine koju mi osećamo i dan danas.Mi moramo da kažemo da građani s pravom

narodni poslanici ili kao parlamentarna većina da utičemo na sudske odluke bilo sudija koji sude na lokalu, bilo ovde na Republici, ne možemo mi da govorimo tužiocima kada da krenu, kada da ne krenu postupak, rekli bi nam da se mi mešamo u nezavisnost kažem, upravo to je jedna osetljiva tema, o kojoj mi moramo mnogo bolje da razgovaramo i mislim da će u tim ustavnim reformama morati da se, zaista stavi akcenat na ono što je bitno, a to je da se sprovede jedna ozbiljna, moraćemo da govorimo o toj jednoj ozbiljnoj reformi pravosuđa, koja će zaista da doprinese tome da sudske odluke se donose efikasno, brzo, da tužioci sprovode postupke onako kako građani od nas očekuju.Zato što kažem, svi će nama, iz SNS da daju tu fakturu za neuspešne postupke za određene manjkavosti, jer smatraju da, ako su glasali za parlamentarnu većinu, imaju i očekivanja od njih da će da se sprovedu sve te reforme koje smo obećali.Moramo biti oprezni, ne možemo dozvoliti da se uspostavi u Srbiji sudokratija, da sudije sami sebe biraju bez bilo kakve kontrolne uloge parlamenta, jer će to da odvede u potpunu anarhiju.Još jednom kažem, moramo da, kada budemo govorili o svim ovim pitanjima budemo posebno oprezni, zato što su to stvari koje će sigurno da se odraze za buduće generacije, kao što mi osećamo kriminalnu reformu u pravosuđu, odnosno njene posledice danas, tako će neke buduće generacije osećati, ukoliko mi budemo sada napravili određene propuste. U svakom slučaju glasaćemo u danu za glasanje, za ove predloge koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem svima. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije.Vladavina prava jedna je od temeljnih vrednosti svakog demokratskog društva, a Republika Srbija to jeste.Strateško opredeljenje Republike Srbije jeste priključenje EU i na tom putu sve vreme, od 2012. godine, Republika Srbija, nadležne institucije, Vlada i danas predsednik Republike Srbije, temeljno i posvećeno rade.Šta je bilo do 2012. godine?

pravdu.Oduzeli su im pravo na rad tako što su kroz 24 pljačkaške privatizacije i kroz druge radnje koje su činili, stavili katance katance i lance na mnoge firme i mnogo preduzeća, u kojima su građani radili i tako se na ulici, u vrlo kratkom vremenu našlo hiljada radnika, a preduzeća, koja su generacije i generacije, naši roditelji stvarali, ostale su opustošena.Žuto tajkunsko preuzeće, u liku i nedelima Dragana Đilasa, ukinuli su građanima pravo na postojanje. Ranije sam govorila, a i sada ću ponovo da kažem, da u vreme Dragana Đilasa postojala su pravno nevidljiva lica, 30 hiljada pravno nevidljivih lica, u glavnom Roma, na taj način ta tajkunska vlast, oličena ponovo u liku i nedelu Dragana Đilasa, uskratila je, pre svega Romima, pravo na postojanje, pravo na život, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje i školovanje.Žuto tajkunsko preduzeće, ukinulo je pravo građanima na pravdu, ukinulo im je pravo na pravdu, kroz katastrofalnu reformu pravosuđa, koje su izvršili ostavljajući hiljadu sudija i tužilaca prava da ne budu ponovo izabrani, a građanima kroz katastrofalnu mrežu sudova, dostupnost pravde i pravu, učinili toliko dalekim, da neki građani, da bi zaštitili svoja prava i da bi se obratili sudu za pravdu, nisumogli ni da dođu, jer to je zahtevalo fizički vrlo veliku udaljenost.Žuto tajkunsko preduzeće, u vreme svoje vlasti donosili su zakone, ali ti zakoni nisu bili ni po meri građana, ni po meri privrede, ti zakoni bili su po meri tajkuna.Odmah na sve ovo ukazivala je još, pokojna Verica Barać, posebno kada su u pitanju sporne pljačkaške privatizacije, ukazivala je na 24 pljačkaške privatizacije, ali ukazivala je, da je korupcija u stvari, sistemski ugrađena i da korupcija potiče i polazi od vlasti.Na korupciju je posebno ukazivala da se ona odnosi i u medijima, zato što izvršna komanduje i drži monopol nad medijima. To je naravno monopol koji je sprovodio i organizovao Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Tadić

u pravnom smislu reči i u pogledu vladavine prava, nalazi se u jednom ambisu, a MMF je pobegao iz Srbije glavom bez obzira, upravo iz razloga što je Srbija bila najkorumpiranija zemlja u Evropi.Odmah po dolasku na vlast, 2012. godine i preuzimanju vlasti SNS sa našim koalicionim partnerima, kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije stavljena je borba protiv korupcije i kriminala, odnosno nulta tolerancija prema korupciji i kriminalu.Naravno da pokretač i motor te borbe protiv kriminala i korupcije, je Aleksandar Vučić, predsednik republike, niko pre Aleksandra Vučića, nije počeo, niti pokušavao da počne odlučnu borbu protiv kriminala, mafije i korupcije.U koje je predložio Vladi, a koje je Vlada prihvatila, jedan od ciljeva upravo jeste borba protiv mafije i kriminala.Zašto? Zato što kriminal, kao kancer, razjeda svaku državu, kriminal i korupcija, kao kancer osiromašuje građane i naravno osiromašuje privredu, osiromašuje čitave države.Moram da istaknem i pohvalim vrlo efikasnu, koordiniranu i gotovo impresivnu akciju, Ministarstva unutrašnjih poslova, u hapšenju kriminalno-mafijaške grupe zvane Belivuk, kada su na 30 različitih lokacija, u isto vreme pohapsili kriminalnu bandu, njihove vođe i stavili ih tamo gde zaslužuju, iza rešetaka.Kriminal rešetaka.Kriminal i korupcija treba da budu sklonjeni, a posebno kriminal, s obzirom da on podrazumeva i trgovinu drogom, trgovinu narkoticima, zaradu od toga, treba da budu sklonjeni sa ulice i da budu sklonjeni od naše dece.

da svako onaj ko je prekršio zakon, za te prekršaje mora i treba da odgovara, u skladu sa Ustavom i zakonima. Tužilaštvo, odnosno sud je taj koji sudi, ali na nama je da ukazujemo na sve ono što imamo kao saznanja, a tiče se i kriminala i korupcije, zarad pre svega boljeg kvaliteta života svakog našeg građana.Ono što moram posebno da istaknem to je da je ova Narodna skupština upravo u skladu sa agendnom koju imamo proklamovanu, a tiče se donošenja antikoruptivnih zakona donela dva jako značajna antikoruptivna zakona, tj. Zakon o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma, da je u pet viših sudova formirana posebne udane grupe, upravo sa ciljem kako bi se udarilo udarilo na sve one koji se bave kriminalom.Takođe, moram da istaknem i donošenje Zakona o poreklu imovine i posebnom porezu koji je stupio na snagu 12. marta ove godine.Očekujemo od nadležnih državnih organa da, pre svega u skladu sa zakonom ispitaju kako je moguće da žuti pljačkaš narodnih para i tajkun Dragan Đilas u vreme vršenja svoje vlasti, u vreme vršenja političke vlasti, preko svojih firmi zaradi 619 619 miliona evra? Kako je moguće da na desetine akcija po svetu, u takozvane poreske rajeve iznese oko 70 miliona dolara? Kako je moguće da za vreme vršenja vlasi stekne nekretnine koje se ne mere u metrima kvadratnim, kao što je to slučaj kod drugih građana Republike Srbije, te nekretnine koje je stekao zajedno sa svojim bratom Gojkom mere suarima, a Boga mi, meni se čini i u hektarima? Odgovor na ova pitanja tražimo od nadležnih državnih organa.Dragan organa.Dragan Đilas, pljačkaš narodnih para, jedinu politiku koju ima je pljačka, laž, manipulacija i obmana. Toj ljudskoj kreaturi ništa na ovom svetu nije sveto, nije sveto ni ono što je svakom građaninu u Republici Srbiji sveto, a to su deca. On upravo udara tamo lažima, obmanama, klevetama, na šta je svaki čovek najosetljiviji, a to su deca. Za vreme vršenja svoje vlasti udarao je na romsku decu, krao je od dece najelitnija mesta na Košutnjaku kako bi stekao kako bi stekao milione kroz uvođenje prvog rijaliti programa u Srbiji „Velikog brata“.Krao je od dece ometene u razvoju, pljačkao je trudnici porodilje, pljačkao je najugroženije socijalno ugrožena lica, nezakonito je pljačkao roditelje dece koji su smeštali decu u vrtić na taj način što im je po mnogostruko višoj ceni naplaćivao usluge dečijeg vrtića. Danas, gotovo svakog dana udara na decu predsednika Aleksandra Vučića, na njegovog sina Danila, velikog patriotu, na Milicu, ali i na malog Vukana.Pozivam Vukana.Pozivam sve nadležne organe da preduzmu sve mere, jer sva deca u Republici Srbiji treba i imaju jednaka prava. Bojim se da u ovakvoj kampanji Dragana Đilasa deca predsednika Republike Aleksandra Vučića izgleda da nemaju ta prava koja imaju drugi.Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, naravno da se zalaže za jače sudstvo, za efikasno, za nezavisno sudstvo, nezavisno u smislu mešanja drugih, ali i te kako zavisno od Ustava i Zakona, jer sudije nikada ne smeju da zaborave da svoje odluke, svoje presude donose u ime naroda.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine određujem pauzu.Sa radom nastavljamo u 15.10 časova.Zahvaljujem.(Posle